poštovane koleginice i kolege.Danas ću reći par reči o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Pre nego što krenem sa diskusijom, vezano za izmene i dopune Zakona o planiranju i izradi moram da kažem da je Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji je donet 2018. godine definitivno bio prekretnica u reformi katastra i pojednostavljenju same procedure upisa u katastar, što svakako ima za rezultat, između ostalog i privlačenje investicija u našu zemlju.Dakle, zemlju.Dakle, od donošenja navedenog zakona protekloj je dovoljno vremena da se prethodne zakonske odredbe testiraju u praksi i da se izvede zaključak o tome u kom smeru treba dalje vršiti izmene i dopune, što smo učinili i evo sada činimo isto kako bi se određeni koncepti zakona dodatno definisali, unapredili, odnosno popravili i predvidela nova rešenja.Opšti je stav da postupak upisa u katastar nepokretnosti svakako mnogo bolje funkcioniše nego pre reforme, ali kako se neka rešenja u samom zakonu nisu u praksi pokazala kao optimalna, naravno da ćemo doneti izmene i dopune u cilju prevazilaženja nastalih problema.Srpska napredna stranaka nikada nije bežala od problema i odgovornosti i svesni smo da status kvo ne dovodi do rešenja problema, niti do postizanja željenih ciljeva. S obzirom da se uočeni nedostaci u praksi mogu ispraviti samo zakonskim rešenjima, svakako da je jedini način usvajanja izmena ovog zakona.Cilj ovog zakona je ubrzanje postupka upisa u katastar nepokretnosti, kao i povećanje pravne sigurnosti stranaka u postupku upisa u katastar. Srbija je sada zahvaljujući, pre svega, predsedniku Aleksandru Vučiću, koji ulaže ogroman rad i energiju, zemlja koja ima ne samo stabilnu političku situaciju, već ima i stabilan budžet i zato se već uveliko pripremamo za velike infrastrukturne projekte.Imajući u vidu da srpsko tržište poslednjih godina beleži trend rasta i da sektor građevine beleži značajno veći udeo u BDP u Srbiji, naš zadatak je da sve to ispratimo zakonima i stvorimo preduslove za još veće i značajnije investicije.

a koja će za cilj imati uređivanje postupka dostave što će znatno ubrzati postupak upisa u katastar jer će strankama rešenje o upisu biti lakše dostupno i transparentnije.Dakle, više neće biti problema oko utvrđivanja dana kada rešenje postaje konačno što je preduslov da se uzme u postupak sledeći predmet koji se odnosi na istu nepokretnost.

građani su ostajali bez posla, bez hleba, bez nade i perspektive. Mnogo se radilo prethodni godina i svesni smo da naša država ne može biti odmah bogatija, ali svakako može biti uređenija i pravednija i u tom cilju se i donose novi zakoni i izmene dopune postojećih.Kako su za Srbiju investicije osnov privrednog rasta, tehnološkog napretka, konkurentnosti, izvoza, zaposlenosti i prihoda siguran sam da će predložena rešenja imati neposredan pozitivan efekat na investitore, privredna društva, preduzetnike, kao i na državne organe Republike Srbije.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Rakić, naše polazne osnove se razlikuju od vaših i vama je dozvoljeno, svakako da hvalite i do sada zakonska rešenja, kao i ono što predlažete izmene i dopune.Mislim da se niste razumeli sa ovlašćenim predstavnikom SRS. Nije osporeno vaše pravo kao narodnog poslanika da podnesete predloge izmena i dopuna ovog zakona, nego smo mi govorili o jednom različitom tretmanu i odnosu ovog doma prema građanima Srbije. O tome ću ja da kažem nešto kasnije.Ovo ne kažem da neće dovesti do nekih promena koje će možda imati i direktne koristi za građane Srbije. Ako ništa drugo vi to favorizujete i kažete čak da se ovde pokušava osnažiti načelo efikasnosti i ekonomičnosti. Ne treba robovati tim principima i tim načelima ako suština i sadržaj onog što ćemo imati sa ovim predlogom zakona nezadovoljava potrebe građana Srbije, odnosno ne rešava nagomilane probleme.Potpuno sam siguran da ovakve izmene i dopune zakona ne mogu da reše brojne probleme koji stoje pred građanima Srbije, a i pred Republičkim geodetskim zavodom. Kolega Matić je istakao da je mali broj ljudi postavio jednu dilemu kada je izneo tačan broj zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu i rekao da li je to dovoljno, pa je rekao da nije. I tu postoje određeni problemi.Ono što vi nazivate reformom u Republičkom geodetskom zavodu, a to je jedna posebna organizacija Republike Srbije koja vrši državne poslove, ako to ima na tom nivou problema sa brojem zaposlenih, a šta mislite kakva je situacija u nekim manjim opštinama? Ranije su neke neke službe imale 11, 12, 13, 15 zaposlenih, a sada to ide na jedan, dva ili tri.Mi smo malo gledali unutrašnju organizaciju tog Republičkog geodetskog zavoda i videli smo da tu postoji šest postoji šest sektora, naravno, sa različitim obavezama, odeljenja, službe za katastar nepokretnosti. Tu možda jeste najveći problem. Službe su sada zadržale mesta koja imaju status gradova, dok se u manjim opštinama to spustilo na nivo odseka, grupe, a najavljuje se da će to biti šalteri.

Tu će se onda pojaviti određeni problemi.Mogu da vam govorim najmanje o deset mesta u Srbiji u kojima posle radnog vremena, isteka radnog vremena, u opštinama, u sudovima, u domovima zdravlja, nemate više nikog da vidite ili veoma mali broj tih građana. O tome mora da se vodi računa i ova Vlada mora to da podigne na nivo strategije, na nivo načela ili principa, šta hoće sa malim sredinama.Već

i možete vi kasnije da kažete, mi sada možemo da govorimo samo o ovom zakonu koji je na dnevnom redu i vi ste tu u pravu, ali mi moramo da govorimo o životima građana koji su i onda, i danas i sutra i za vekove treba da ostanu tamo gde sada jesu.Neke jesu.Neke mere koje će posle Vlada da preduzima, ako sad napravimo pogrešan izbor, kod lečenja neke vrste bolesti, neće dati nikakve efekte, a trošak ćemo mi imati. I šta može često da se zameri zaposlenim u katastru? Zato što je bilo od ranije puno nagomilanih nerešenih problema ili predmeta i oni sad počinju da ih rešavaju. Što bi se reklo kolokvijalno, ne dižu glavu sa tog predmeta. Ali, korisnik, građanin koji je imao potrebu da dođe u katastar, nije rešen njegov problem. On ne vidi onih osam sati efektno provedenih ili možda sedam i po ili sedam, gde zaista nema šta da se zameri zaposlenom, on vidi da njegov problem nije rešen. Ovo govorim o boljim primerima, o pozitivnijim primerima.Ima sigurno i onih primera koji ne rade svoj posao onako kako bi trebali i nemaju ni zrno odgovornosti.Znate

Onda se destimulišu oni koji su i stručni i spremni i žele da menjaju neke stvari.Mi smo ovde kao epohalno otkriće ovog Predloga zakona rekli da više ne može da se desi da stranka ide dva puta, pokušano da mu se uruči neko pismeno, rešenje, pa on nije bio kući, pa se vratilo u poštu, pa je onda on bio dužan u roku od 24 sata da se javi tamo da bi to preuzeo. Ko je to izmislio? Jel to božija neka volja, božiji princip? Nije. Nekim aktom regulisano? Pa, to je bilo potpuno besmisleno.Kao što sad ima smisla taj rok produžiti na jedan razuman. I inače rokovi treba da budu razumni. E, sad, razumni rokovi u Srbiji sadrže i objektivno i subjektivno. Za mene može da bude razumno da neku stazu pretrčim u nekom vremenu, za kolegu Mirčića treba manje ili više, to je sad nešto o čemu može da se vodi polemika šta je razumno, razumno, koji je novac tamo i zbog čega možda treba trčati. Ovde ne govorim o tome na takav način, nego zaista mi želimo da damo jedan doprinos kvalitetu ove rasprave, sa željom da građani Srbije osete neki boljitak.Svakog boljitak.Svakog građanina, a i mene kao narodnog poslanika, predstavnika građana Srbije, jeste pogodilo malo kad vi kažete - e, treba vama 126, da bi vi mogli neki svoj predlog da stavite na dnevni red.

želja naša bila da se to reši na takav način, jedan drugi zakon na osnovu takođe određenog broja prikupljenih potpisa, ušao u proceduru, pa se i nazivao nekim imenima. Kao diplomirani pravnik nisam pristalica da zakoni imaju neka lična imena, jer to je potpuno nepotrebno i to sad nije ni bitno. Nije zakon ni ušao u pravni sistem Republike Srbije sa tim nazivom,

je morao ovde da bude prihvaćen kao predlog, a kasnije, da li bi on naišao na 126 narodnih poslanika, podršku od 126 poslanika ili ne, to je drugo pitanje.Još jedna stvar, da građani Srbije znaju šta ih može vrlo lako snaći, kažete vi ovde - ne mora da ide čak u katastar, u obrazloženju doduše, već da sve poslove u vezi sa upisom prava na nepokretnosti završava odlaskom kod javnih beležnika. E, to je sjajno, koleginice. Kod javnih beležnika to vam je nekako u rangu i izvršitelja. To ne kažem ja, to kažu građani Srbije i sasvim su u pravu kad to kažu. A znate zbog čega su u pravu - zbog taksi ili zbog naknada koju oni moraju da uplate. Još uvek je ono što građanin treba da plati kod državnih organa jeftinije, ja bih rekao, nekako ekonomičnije, nego što je to kod ovih kod ovih organa koji su odrođeni od sistema pravosuđa u Srbiji. Ja o tome govorim vrlo često. Jednom će verovatno biti sluha da se to shvati, da mi menjamo naš naš pravni sistem.Raduje me što je kolega Komlenski, eto ga tu ispred vas, rekao da bi trebalo da preispitamo i mrežu sudova i kad se pozivate na

Ali, ovde treba da imamo u vidu da se ne odvija život, da me ne shvate pogrešno građani koji žive u ovih nekoliko velikih mesta koje ću spomenuti, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, ne odvija se život u Srbiji samo u tim mestima, građani Srbije žive i u Varni i u Ljuticama i u Crnči i u Vrhpolju i u mnogim drugim mestima. Treba voditi računa i o njima.Rekli ste da ste otvoreni za saradnju, da vi to hoćete da uradite, da tu nema nikakvih problema, da ćemo menjati u hodu zakonske propise. Zakoni su ozbiljna stvar. Rekli ste – podržavam, da ste napravili analizu efekata posle sprovođenja određenog zakona. To uvek moramo da imamo na umu. Zakon je nešto što mi donosimo, što narodni poslanici donose i što je moguće… ali treba uvek sagledati kakve posledice bilo koji zakon, pre nego što ga izglasamo ovde, kakve posledice ima za građane Srbije, imaju smisla i građani podržavaju samo ono što dovodi do određenog napretka i ono što stvara bolje uslove za njihov život.Hvala vam. Hvala, kolega Periću.Reč ima Katarina Rakić.Izvolite. **Katarina Rakić** Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Zahvaljujem se i vama, gospodine Periću. Dosta stvari o kojima ste govorili govorimo upravo u istom pravcu, u istom smeru, a kao da se ne razumemo.Što se tiče prvo što ste spomenuli, a odnosi se na sistem ekonomičnosti i efikasnosti, rekli ste da ne treba se uvek ići ka nečemu da bude što brže i efikasnije ako to menja suštinu.Ono što je predloženo ovom izmenom i dopunom zakona jeste samo put kojim će se određeno rešenje dostaviti građanima. Znači, ne menja se suština. Mi rešenje ne menjamo ni jednim članom zakona. Menjamo put kojim će građani… Znači, to je taj deo efikasnosti i ja smatram upravo to što ste rekli na kraju. Neće građani morati da dolaze u Beograd, recimo, ako im je iz Beograda ili iz katastra nekog grada u Srbiji neće morati po njega da dolazi u Beograd, u Kragujevac, u Novi Sad, nego će im stići u poštu u njegovom mestu, u njegovom selu i biti tu 15 dana. Znači, on neće morati da ide u grad.Znači, upravo radimo ovim Predlogom ono što vi u stvari hoćete, a kao da se ne razumemo.Znači, princip efikasnosti i ekonomičnosti se odnosi samo na dostavu pošte, ne na rešenje. Mi ne možemo uticati na to što u njemu piše, samo možemo uticati na to da pokušamo da smanjimo gužve. Tu se isto slažemo, apsolutno, i tu nema veze da li je neki mali Katastar po Srbiji ili je neki veći centar. Gužve su svuda.Znači, apsolutno tu možemo da se složimo, haos je svuda, gužve su svuda, zaposleni u Katastru su nervozni svuda, malo ih je, ne mogu da stignu da urade. Tu apsolutno nema dileme. Upravo, sve izmene, svaka izmena koja je išla na ovaj zakon upravo ide u prilog tome da se taj haos sredi.Ono što ste pomenuli da neko ima u planu da zatvara katastre, manje centre, to nije tačna informacija, to je proisteklo iz perioda kada je bio štrajk u RGZ-u i tada je potekla ta priča, a ja, evo, moram tako nešto da demantujem. Znači, katastara ionako imamo jako, jako malo, tako da svako zatvaranje bilo kog odeljenja Katastra još bi dovelo u goru situaciju. Tu apsolutno nije ispravna situacija. U prilog tome mogu da kažem da je skoro otvoren u opštini Rakovica šalter Republičkog geodetskog zavoda, tako da ne mogu da se složim sa vama, verovatno vam je ostala ta stara informacija.Takođe ste rekli što ste tiče zaposlenih da se evidentira njihov dolazak i odlazak na na posao karticom, a da rezultat nije merljiv. Rezultat je upravo merljiv brojem određenih predmeta. Znači, to je ono što je njihov rezultat, ne može se drugačije meriti, nisu oni mašina, pa da se meri to što urade. Znači, broj predatih predmeta u odnosu na broj predmeta za koja su doneta rešenja, to je taj rezultat.Dobila sam informaciju da po celoj Srbiji, odnosno za čitavu Srbiju postoje rezultati, odnosno koliko je predmeta predato, koliko je predmeta urađeno, sve se nalazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, tako da u svakom trenutku možete ući u taj podatak i pogledati tačno šta vas interesuje. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Rakić.Pravo na repliku ima Sreto Perić.Izvolite. **Sreto Perić** To je opšte mesto, kad sam ja govorio o nekim principima kao što su ekonomičnost, efikasnost, a šta se dobija? Upravo posledice ovog Predloga zakona jesu više šminka nego suština.Vi sad hoćete meni da kažete, koleginice, da ja nisam dobro video. Ja sam bio u jednom odseku, mislim da se tako zovu, u jednom odseku i radilo je nekada 13 zaposlenih. Sada sa jednim posuđenim iz drugog odseka ima četvoro. Ljudi daju sve od sebe da izađu u susret građanima, da daju najbolja moguća rešenja i odgovor na zahteve građana Srbije, ali ne vredi, njihova ovlašćenja su smanjena. Nisam im se pojavljivao ja kao nadzor ili neka vrsta revizije, nego sam tačno video šta se meri, šta se boduje, šta je osnovno za njihovu mesečnu zaradu samo provedeno vreme.Tu nije problem, jer zaista odgovorno rade, ali to ne sme da bude u velikim katastrima, gde sam potpuno siguran da nije opterećenje isto, evo sad da kažem, uslovno, i u Rakovici. U Rakovici i u nekim drugim mestima. Pojaviće se na području grada Beograda, pretpostavljam tamo gde ste vi nekad radili, u Grockoj, da bi rešavali ove probleme koji su prisutni, poznati skoro svakom građaninu Srbije, u Kaluđerici. Tamo će, verovatno, biti potreban mnogo veći broj nego što je to u nekim drugim sredinama, nego na Novom Beogradu. Uslovno govorim ovo, nisam siguran da je ovako.A, mi ćemo da prepisujemo i prihvatamo i usvajamo neke standarde EU, gde su neke stvari na drugačiji način potpuno rešene. Mi imamo problem već sad u zdravstvu, zato što kod nas mora bude jedan lekar, ne znam ni ja, na koji broj pacijenata, kao u nekim drugim državama.Mi ne možemo sva mesta ni u Srbiji da izjednačimo. Mislim da to nije u redu. Nije to pitanje vaše sad kao predlagača ovog zakona, ali kao narodnog poslanika koji podržava ovu Vladu svakako jeste. Moramo na tome da vidimo šta ćemo.Govorio je, ne mogu sad da se setim ko od narodnih poslanika, kad je u pitanju ostavinski postupak, pa koliko tu imamo zloupotreba? Koliko nam dugo to traje? Zloupotrebe u smislu da neko ko bi trebao da bude naslednik, ima nasledno pravo, neće da prijavi adresu na kojoj se nalazi zato što nije u dobrim odnosima sa svojim srodnicima To su sad otežavajuće okolnosti da profesionalan i stručan čovek to razreši na pravi način.Imamo mnogo zemljišta za koje se ne zna ko su vlasnici, jer se ne sprovodi postupak do kraja. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Periću.Katarina Rakić ima reč.Izvolite. predsedavajući.Žao mi je što čujem da je ovaj Predlog zakona na kome smo, zaista, vredno radili, ne samo ja nego i mnogi stručnjaci. Žao mi je da čujem od vas da su one samo kozmetičke prirode.Tako isto možete reći da su onda izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji bile isto kozmetičke prirode. Evo, ti zakoni, odnosno sve te izmene zakona dovele su do toga da danas u Srbiji imamo 53.642 gradilišta, da je samo u oktobru prošle godine izdato 2.410 2.410 građevinskih dozvola.Znači, to ne mogu nikad biti kozmetički podaci. Statistika je vrlo jasna, podaci koji govore su vrlo jasni, a pored toga možete i sami da se uverite kako napreduju, mislim, možete pogledati sami, evo, bar ulicu kneza Miloša. Prođite, pa ćete se i sami uveriti koliko gradilišta ima.Ono o čemu ste sada govorili nema veze sa Katastrom. Ja ponavljam, Katastar samo evidentira rešenja. Ne donosi Katastar rešenja o ostavini i šta ste već pomenuli. Katastar je registar. Rešenja donosi drugi organ, Katastar ga sprovodi, tako da ovde možda smo malo pobrkali neke termine ili podatke, ali mi je to čudno od vas.Tako da, prosto kažem, žao mi je da na ovakav način govorimo nešto što zaista ima za cilj da pojednostavi pojednostavi i poboljša rad Katastra koji, eto složili smo se svi, da ima jako mali broj radnika, da nedostaju radnici, da ne rade efikasno, da su gužve katastrofalne, i sada kada imamo jedan predlog zakona koji zaista treba da pomogne u mnogome efikasnosti i da pre svega rastereti te gužve.Koliko, recimo, imate slučajeva da čovek koji dođe po svoje rešenje, koje još nije stiglo, koje se vratilo, recimo, iz pošte pošte u Katastar, još nije stiglo u Katastar i sad imate recimo da čovek tri puta ode do Katastra i da potroši samo pet minuta zaposlenog u Katastru u objašnjavanju gde je njegovo rešenje, a imate danas desetoro takvih.Znači, čovek je proveo samo dva sata zaposlenog u Katastru, samo dva sata objašnjavajući se sa građaninom da ne zna gde je njegovo rešenje, jer njegovo rešenje još nije stiglo nazad od pošte do Katastra.Sada ćemo imati ovakvu situaciju u pošti. Znači, građani prvo neće morati uopšte da dolaze do Katastra jer će njegovo rešenje biti 15 dana u pošti, građani će lepo moći u roku od 15 dana da odu i da ga preuzmu. Samo kad zamislimo i ispričamo čitavu situaciju, vidimo da imamo jedno rešenje

ne uzimate baš najbolje primere za objašnjenje. Vi kažete i ne mogu matematički tu da vam to osporim, kažete ako jedna stranka dođe pa potroši pet minuta da ovaj objasni, dođe takvih deset, to je 50 minuta. Pošta i Katastar i ova Narodna skupština i predsednik Republike su tu zbog građana Srbije, a nije obrnuto.Imaju ovde kolege koje se krste. Ja preporučujem, imaju liturgije nedeljom, imaju i drugi praznici, pa ne bi bilo loše da odu tamo malo da se pomole Bogu. Ovo je mesto gde debatišemo, gde razgovaramo o predlozima zakona, glasamo za njih, tako da to ne treba. Zar neko nema pravo da iznese svoj stav?Ja sam potpuno siguran da stručnije komentarišem, jer moje osnovno zvanje i zanimanje, ovo što jesam sad, a bilo je i pre 30 godina i više od 30 godina, a za neke nisam siguran da je ono kad smo se upoznali, što je bilo njihovo zanimanje i što je danas i još usput da naglasim samo, da ljude koji se obrazuju celog života izuzetno cenim i poštujem. One koji dolaze do tih diploma i do nekakvih akademskih i sličnih zvanja, to je nešto drugo. To mislim da i oni sami treba toga nekad da se postide.

na početku želim da pohvalim i podržim predlog koleginice Rakić, imajući u vidu da sve ono što je izneto u ovom predlogu zakona, upravo je direktno usmereno na poboljšanju i povećanju kvaliteta postojećeg zakona. Jasno je u toku nepune dve godine, ili koliko je već prošlo, prepoznati su određeni problemi i data su najbolja moguća rešenja u ovom trenutku.Ono što znaju svi u Srbiji, znam i ja, naravno, to je da ne postoji nijedna porodica a da neko iz te porodice nije morao, možda je glupa reč morao, ili da nije odlazio u katastar i da neće u narednom periodu odlaziti. Katastar kao ustanova koja je izuzetno značajna kada je u pitanju ostavina, odnosno nasleđe u Srbiji, znamo svi šta je ostavina i znamo koliko nam je bitno do toga šta smo nasledili, što iz generacije u generaciju prelazi i dolazi do ovog vremena u kome sada živimo. Upravo iz tog razloga ovaj zakon treba da pomogne da ono što radi katastar bude upravo prezentovano, odnosno bude urađeno na najbolji mogući način, najefikasniji, i što je najvažnije, najpogodniji za građane.Svi ovi zakoni, naravno, i ovaj predlog zakona, on svakako je usmeren u samo jednom pravcu, a to je pravac da bude bolje građanima Srbije. To nije zakon EU, nije ni zakon Katarine ali je predlog zakona Katarine Rakić, koji će svakako doprineti poboljšanju rada katastra.Ako uzmemo za primer upravo ovo što je koleginica pominjala, a to je situacija da ako dođemo u katastar gde stoji 50 ljudi u redu, da uzmemo pretpostavku da je samo 15 imalo mogućnost, a verovatno je imalo više, imajući u vidu razvoj digitalizacije i elektronske uprave, da je samo 15 ljudi imalo mogućnost da svoj posao obave elektronskim putem, da bi redovi bili, naravno, manji.Ono što očekujemo u narednom periodu to je upravo da u ovom duhu svi poslovi budu razvijani tako da jednog dana jako mali broj ljudi završi na šalterima katastra.Problemi se rešavaju i katastar kao ustanova koja će morati da ide u korak sa vremenom i u korak sa vremenom koji je u ovom trenutku Srbija koja se gradi, Srbija koja na dnevnom nivou povećava svoje kapacitete i Srbija koja, zaista je podatak, ponoviću ga i ja još jednom, 53.642 gradilišta imamo u ovom trenutku u Srbiji, u Srbiji koja je u 2012. godini skoro bila stala, u kojoj nije postojalo, ne da nije bilo gradilišta, nego nije bilo ni planova, a o realizaciji da ne pričamo.Možda, neću da upotrebim reč možda, siguran sam da će ovaj zakon i svi ovi zakoni koji prođu kroz filter ove Skupštine, jednostavno, postići svoj cilj, a cilj je da katastar kao katastar, kao ustanova bude na usluzi građanima i da dobijemo što kvalitetniju, što bržu i što je najbitnije, najpošteniju moguću presudu, odnosno najpošteniji mogući ishod.Jačanje katastra za rezultat dobija jačanje pravde i u interesu pravde podržavam predlog koleginice Rakić. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Birmančeviću.Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite, gospodine Miričiću. Ono na šta SRS ukazuje je da je malo čudno kako je ova dopuna zakona došla na dnevni red, i to smo izneli, ne iz razloga što je to suprotno Poslovniku, nego iz razloga što u poslednjih nekoliko zasedanja dešavaju se stvari koje u ranijem periodu, u proteklih skoro četiri godine, nije se dešavalo, da pojedinci podnose izmene i dopune zakona i da se to usvaja, kako je ovde objašnjenje, zato što ima 126 poslanika.S

je, u stvari, suština sagledavanja demokratije i parlamentarnog života. Dok god ne budeš imao 126, nemaš nikakva prava, kad budeš imao 126, pripadaju ti sva prava, neprikosnovena, suprotnoj strani i da zabranjuješ, da te ne interesuje šta predlaže, šta to ti građani koji nisu glasali za tebe, šta oni misle, baš te boli briga, imaš 126.

Pa, zar nije maltene u istoj ravni i jedno i drugo i kada je u pitanju uknjižba te imovine i kada je u pitanju očuvanje te imovine?Mi smo svedoci da kada su u pitanju zabeleške, kada je u pitanju status nekretnina, da tu ima svega i svačega. Imate slučajeva, primera gde banke koje daju hipotekarne kredite uzimaju sebi za pravo, protivzakonito, da u katastru prave zabeleške na imovinu koja nije predmet hipotekarnog zaloga. I to je potpuno jasno da se na ovakav način pokušava rešiti taj problem.Ali, sa druge strane, imate situaciju kad ti izvršitelji

To svakodnevno gledamo. Mi insistiramo srpski radikali da se raspravlja o tome, da se kaže da su izvršitelji nešto što je parazit na telu, na organizmu čitavog sistema koji funkcioniše u Srbiji. Ali, šta nam to znači kad nemamo 126?Možda će građani da shvate jednog dana da treba da imamo 126, pa da raspravljamo ne samo o ovome zakonu o izvršiteljima, nego i o drugim zakonima. Nije vam to u amanet ostavljeno, pa ćete vi sad u nedogled da imate 126. Ali, raspravljaće se o izvršiteljima, itekako će se raspravljati i moraće se o tome raspravljati u parlamentu, jer ne možemo više da gledamo te muke građana Srbije. To nije dostojno čoveka. To što rade ljudima, to je strašno. Invalidska kolica im oduzimaju da bi nadoknadili deo koji se odnosi na njihove obaveze ili eventualno neku štetu. To je van pameti.U kom to vi svetu živite? Mi raspravljamo ovde o katastru i kažete da je biznis lista jedna od važnih činjenica. Pa, valjda je regulisanje te tzv. divlje gradnje najbitnije u ovoj državi. Pa, tako ste počeli ovaj mandat. Setite se resorni ministar šta je govorio, da će rešiti sve probleme koji su vezani za divlju gradnju.Ovo je jedan od načina da se reši taj problem. Na kom nivou je? Tamo gde ste i počeli, tu je i ostala divlja gradnja. Niste prstom mrdnuli. Imate statistiku i ništa više. Divlja gradnja je najvećim delom proistekla zato što oni koji nemaju, oni koji su siromašniji, morali su, spletom okolnosti, život ih naterao da prave sebi krov nad glavom. Ne mogu da kupe sebi stan. Bave se i oni koji su bogati. Njih ne smete da dirate, ne smete ni da pogledate, a ne da ih dirate. Jeste da pred televizijskim kamerama vi se prsite, vi kažete – mi možemo reći svako ime i ono koje do sada niko nije smeo, ali kad dođe do realizacije niste nešto hrabri.Kada je u pitanju sirotinja, kada je u pitanju ono što je najzastupljenije, kada je u pitanju divlja gradnja i rešavanje stambenog problema, e tu uvek imate rešenje. Tu imate rešenje da im stanete na muku i da im još više povećavate njihov i te kako beznadežni položaj.Mi srpski radikali nemamo ništa protiv borbe protiv korupcije. Mi smo za, ali odlučite jednom da sprečite tu korupciju. Vi gledate u činovnicima da nađete korumpirane ličnosti, pa vama su korumpirane ličnosti u Vladi. Ne smete da pisnete kada su u pitanju članovi Vlade, ne smete da ih pipnete. Imate svedoke, imate dokaze, ćutite. Šta se nadate? Doći će izbori, promeniće se. Neće se ništa promeniti. Promeniće se onog dana kada Srbija shvati

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Pažljivo sam slušala gospodina Mirčića i iz svega što je rekao, a izuzetno malo je rekao o samom predlogu zakona koji je danas na dnevnom redu, znači iz toga malo što je rekao, ja sam zaključila da se on slaže sa ovim predlogom i meni je jako drago zbog toga. Sve ono što je rekao i u vezi legalizacije i u vezi izvršitelja i u vezi svega ostalog zaista nema nikakve veze sa predlogom zakona koji je danas na dnevnom redu i ja to ne bih da komentarišem. Ponavljam, pažljivo sam slušala i iz onog malog dela zaključila sam da on podržava ovo što je danas na dnevnom redu i zahvaljujem mu se ne tome.

na koji način uvažavate preko 100.000 građana koji su potpisali inicijativu da se u Skupštini raspravlja o izvršiteljima. Nemojte vi da tumačite šta neko podržava. Kad vi budete podržavali da raspravljamo o Zakonu o izvršiteljima, onda ćemo i mi raspravljati o ovom zakonu koji je sad ionako besmislen. Kraj je mandata, potpuno je besmislen. Besmislen u smislu da je hitan, hitnosti, nema nikakve svrhe. Nećete vi to rešiti.Protiv korupcije niste se borili ovih osam godina. Vi ste čoveka koji je do juče bio u pritvoru, u ministarstvu, resornom ministarstvu, na naslovnoj strani kako ga čeka resorni ministar, maltene kao heroj se pojavljuje, osumnjičen za mito, za korupciju, za protivzakonito, eno ga vratio se na posao. Kome vi to pričate? Sa istim pravom i na isti način mi se odnosimo prema vašim predlozima kao što se vi odnosite prema građanima Srbije

slažem se sa pravom svakog narodnog poslanika da predloži zakon i da ga uputi u skupštinsku proceduru. Predviđena je mogućnost da i građani potpisuju predloge zakona. Pričam o predlozima, ali postoji neka procedura u Narodnoj skupštini, a to je, kad je redovno zasedanje, 126 tih tih poslanika koji će to da stave na dnevni red, a sada smo trenutno u vanrednom zasedanju pa nije potrebno toliko mnogo, 84, sasvim dovoljno da možete da predložite zakon. Skupština radi po unapred utvrđenom dnevnom redu. Znači, ne može većina da vam promeni dnevni red. Ne može.To što se ne sarađuje između poslaničkih grupa opozicije i bivšeg režima, to nije moj problem po tim tehničkim pitanjima. Politički ne morate nikad da sarađujete i razumem vas potpuno zašto to ne biste uradili.Priča čuvena o borbi protiv korupcije, pa se navode neki primeri. Kolege stalno zaboravljaju da postoji pretpostavka nevinosti ali neću sada ja o tome. Borba protiv korupcije ne može da se zasniva na pojedinačnim slučajevima, nego mora da se zasniva na sistemskim rešenjima, da smanjite mogućnost da bilo ko ostvari bilo kakvu koruptivnu radnju. Ne možete uvek da je eliminišete, ali da svedete na jednu meru koja je prihvatljiva za društvo. Ako se budemo bavili pojedinačnim slučajevima, onaj osnovni problem, a to je sistemsko rešenje, nećemo da pronađemo i uvek će korupcija u ovakvom ili onakvom obliku biti dovoljno izražena da bude štetna za čitavo društvo.Čuo sam mnoge diskusije, pa kažu da ne može nama Duing biznis lista da određuje kvalitet života na teritoriji Republike Srbije i da nije ništa to što smo na Duing biznis listi, Srbija je napredovala. Prihvatam to, ali da budu dovoljno iskreni koji su to rekli. Da smo kojim slučajem pali na toj listi, pa ovolika bi im usta bila zašto ste

ali nije problem. To što ste deveti u svetu, prvi u Evropi, to se ne računa, pa ćemo dalje da banalizujemo stvari oko toga i da pričamo.Zamislite sad ovo, Republički geodetski zavod vodi ostavinski postupak po pitanju nasleđa. Tada sam se prekrstio kada sam to čuo. Ako to pravnik kaže, ja stvarno ne znam kako je došao do tog zaključka. Valjda to radi ostavinski sud, pa ima neka ostavinska rasprava, pa sud donese neko rešenje, da li će neko da bude zadovoljan rešenjem ili neće, ono u nekom trenutku postane pravosnažno i onda ga upisuje u katastar nepokretnosti, tu imovinu, na osnovu presude ili rešenja suda upisuje Republički geodetski

Zamislite da postupak pred Republičkim geodetskim zavodom pokreće notar

Kolega Marinkoviću, to pokazuje samo domaće vaspitanje, kako su vaspitavani od malena u svojoj porodici. Samo mi je žao njihove dece ako ih tako budu vaspitavali, kao što se sada oni ponašaju.(Narodni poslanici da kažem nelogičnost, jer ako hoće roditelj nešto da pokloni detetu, bilo koju nepokretnost koju ima, on to ne može bez dokumenta koji nije overen u skladu sa Zakonom o prepisu… **Vladimir Marinković** Kolega Arsiću, izvinite, molim vas.Kolega, molim vas da ugasite telefon. Arsić** On to ne može da uradi, ukoliko ne postoji dokument koji je overen u skladu sa posebnim zakonom koji to reguliše. Taj dokument overava notar. Znači, bolje je bilo da se overi kod sudskog overivača, koji ne ulazi u suštinu da li je dokument ispravan ili ne, pa ga možda overavate potpuno bespotrebno, jer je pravno ne valjan, i onda morate da idete u Republički katastar nepokretnosti, ponovo da čekate u redu da predate taj dokument da bi vam neko rekao kako nije ispravan i kako ne može da izvrši promet nepokretnosti. Za takva rešenja se oni zalažu kada napadaju ova zakonska rešenja koja postoje.Da ne pričam šta je sve to bilo, još kojih nelogičnosti. Republički geodetski zavod postupa u drugom stepenu u odnosu na rešenja koja izdaju određene jedinice Republičkog geodetskog zavoda i zato ima posebne komisije. Tačno je kada kolege poslanici kažu da se nešto nije ni rešavalo godina. Da li znate zašto? Zato što je uvek morala neka protivusluga da se uradi. Sada ne mora. Rešava se po datumu podnošenja. Nema čak više ni velikog zaostatka, a svi novi predmeti se rešavaju po Zakonu o upravnom postupku u roku od 30 dana. Pa šta je sada tu sporno? Na taj način se rešava sistemska korupcija.Da ne pričam šta je sve bilo u ministarstvu koje je nadležno bilo za vođenje drugostepenih postupaka. Recimo jedno nepoznavanje materije da legalizaciju, izdavanje građevinskih dozvola, rade lokalne samouprave, na osnovu poverenih ovlašćenja koje daje Republika Srbija, ali nadzor vrši nadležno ministarstvo i u drugom stepenu odlučuje nadležno ministarstvo.Ali, problem je kod kolega, kada nešto napadaju da, čak ni te osnovne stvari o prenosu ili poveravanju poslova Republike ne znaju. Tačno je bilo da su mnogi predmeti pre 2012. godine, znam čak i neke državne sekretare lično, bili držani u fiokama i da su tražili od lica u postupku novac da bi im se ostvarilo njihovo pravo na rešenje prvostepenog organa. Kada sam pitao - što to ne prijavite policiji, uvek je bilo - pa znate šta nešto im i ne verujem. To je bilo pre 2012. godine.Sada su isto tako javljali da su odluke o njihovim žalbama rešavane i da niko nije tražio ništa. Ali, kažem to su pojedinačni slučajevi. Ja neću da se bavim pojedinačnim slučajevima. Ovde se rešava ono što je osnovno, a to je da se jedan postupak, koji se vodi, upravni postupak, koji se vodi pred nekim organom, državnim ili drugim organom kome su poverena javna ovlašćenja skraćuje i to u više delova se skraćuje i postaje efikasniji. Znate, kao što je predlagač,

na šalterima da vidi gde mu je rešenje, gde mu se nalazi rešenje, šta je sa tim itd. Danas to rešavamo na taj način što se produžavaju rokovi. Ako mu ne bude u prvom pokušaju uručeno biće na raspolaganju u najbližoj ekspozituri javnog poštanskog operatera.Drugi način je da mu se elektronski to rešenje uruči. Sada ne vidim ni šta je tu problem. Sada će neko da kaže - pa nemaju svi građani kompjuter, nemaju svi građani elektronsko sanduče. Slažem se. Zato još uvek i postoji šalter, još uvek postoji papir, još uvek će mu biti uručeno na onaj način za koji on smatra da mu je najbolji, ali po nekim iz opozicije najbolje je da živimo u vremenu Pere pisara iz „Gospođe Živke ministarke“, iz vremena Nušića, da mora da fali neki papir. Tako bi oni voleli i oni kojima su puna usta da su borci protiv korupcije svojim političkim delovanjem, pokušajem da uspore promene u Republici Srbiji stvaraju uslove za korupciju.Znači, u većini slučajeva nema više šaltera, u većini slučajeva nema da ti fali jedan papir, u većini slučajeva postupak započinje notar, koji ionako mora da vam overi potpis, čekate samo rešenje. Ja ne znam u čemu je problem onda, ljudi? U čemu je problem? U tome što neki vaš zakon nije bio na dnevnom redu? Pa, dobro imate pravo da se ljutite, ali nemate pravo zbog toga da ukočite Srbiju.Smejali ste se ovde premijeru Ani Brnabić kada je pričala da od Srbije hoće da napravi moderno, demokratsko društvo i da će elektronsko poslovanje u državnim organima da bude mogućnost i da Srbija, ako hoće da ide napred, mora da hvata korak sa vremenom. Vi ste rekli da je to nemoguće. Evo sada jedan zakon koji ide tome u prilog. Da li je to nešto ozbiljno ili nije, napravljeno je nekoliko koraka, pa će građani između ostalog i to da cene kada budu izašli za par meseci na izbore, a ne to šta je bilo na dnevnom redu ili nije. Ko hoće da živi u prošlosti neka živi u prošlosti,

Hvala gospodine predsedavajući.Ja bih vas samo podsetio i ukazao šta ja mislim da je ovde najveći problem, a to je što vas mi sa vremena na vreme podsetimo na sva ta obećanja koja su bila pompezno najavljivana, a ostala mrtvo slovo na papiru. Najlakše je posle toga reći – nemojmo da se vraćamo u prošlost, ali činjenica je da vaša obećanja traju po 24 sata. Zašto je to problem posle ukazati kada smo mi rekli oko zakona, tj. Predloga zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju. Jednostavno nam praksa pokazuje da vi radite nešto po vašoj ideološkoj bliskosti, a to je kada ste podržali Gordanu Čomić i Nenada Čanka, tj. njihove predloge i čak glasali za predlog Gordana Čomić, taman da je on bio od zlata.Mi govorimo o tome o tome da ste vi od 2012. godine pompezno najavljivali borbu protiv korupcije posle koje je ostalo vrlo malo presuda. I baš to o čemu ste vi govorili da treba da se rešavaju stvari na sistematski način, baš vidimo da u tome niste bili uspešni, nego samo kod konkretnih slučajeva kada ste mislili da neke bivše ministre iz DS, ukoliko budete uhapsili, da je to u stvari to.Jesu oni krali, jesu oni lopovi, jesu oni ovakvi i onakvi, ali vi ste se borili samo protiv korupcije u marketinške svrhe i to vam pokazuje i niz korupcionaški afera koje imate trenutno u vašoj Vladi, počevši od Zoran Mihajlović do Zlatibora Lončara itd.Dakle, to ne ono što vama smeta, što vas mi podsećamo na ono o čemu ste govorili. Možda Možda bi trebalo da se vi promenite, pa da krenete nešto da sprovodite u delo od onoga što govorite i onda se nećemo toliko puta više vraćati u prošlost. **Vladimir Marinković** Hvala gospodine Šešelj.Veroljub Arsić ima pravo na repliku.Izvolite. Arsić** Očigledno se ne razumemo. Ja pričam o jednoj stvari, a kolega priča o drugoj. Ovako, ja ne želim da se vratim u prošlost u kojoj je namrgođen radnik na šalteru koji će da mi traži još neki papir ili da ga častim. U to vreme ne želim da se vratim. Ne želim da se vratim kada sam morao sudske izvršitelje da čašćavam ručkovima, večerama, da im nudim novac da izgleda rade svoj posao. Ne želim ni u to vreme da se vraćam. Ne želim da se vraćam u vreme kada su overavana razna dokumenta koja nisu imala nikakvu pravnu težinu, niti je morala da se preuzme neka pravna radnja u vezi tih dokumenata. Ne želim u to vreme da se vraćam kada je država vodila računa o svemu, a ne institucije, ne nosioci javnih ovlašćenja nego politička volja. To je bilo u vreme saveza komunista. To su prošla vremena. U ta vremena hoćete da nas vratite. O tome pričam.To da li će neko da podrži, da bude stavljen na dnevni red zakon Gordane Čomić, dobro, što ste glasali za taj zakon,

Ja to ne razumem. Nemojte više, izađite više iz te prošlosti. Ja vam o toj prošlosti pričam. Što se tiče naših obećanja, ostavite vi to građanima. Podsećajte građane, nemamo ništa protiv, ali ono što smo najvažnije obećavali građanima, to smo im ispunili, a to je da je prosečna zarada danas preko 500 evra, do 2024. godine 900 evra, napravljeno 300 km autoputeva. Više nego ikada u Srbiji je napravljeno puteva, rekonstruisano itd.To će da cene građani, a to šta je bilo na dnevnom redu Narodne skupštine, da li je nečiji predlog usvojen ili nije da se nađe na dnevnom redu, verujte mi da neće njima to neće biti bitno. **Vladimir Marinković** Hvala, hvala Mi uopšte nismo govorili o tome ko je za šta glasao, već ko je dozvolio tj. dopustio da se nešto nađe na dnevnom redu?Što se tiče prošlosti u koju vi ne želite da se vraćate u vreme gužve na šalterima namrgođenih radnika, katastrofe i veoma neefikasne državne uprave, da se ne vraćamo u tu prošlost, daleko, daleku od pre neki dan, ali zato ćemo po vašim rečima da idemo u budućnost tako što ćemo umesto sudskih izvršitelja koji trebaju da se časte, imati javne izvršitelje koji će moći nesmetano da otimaju. Pa molim vas, ako je to budućnost, hajde da još malo živimo u prošlosti.Dakle, to je ono što su uveli ovi koje svaki dan napadate, o kojima govorite sve najgore, vi u vreme kada su to oni uvodili niste to podržavali, a onda posle toga ste to podržali i 2015. godine i 2019. godine. Molim vas, ne može da bude otimanje nekretnina, stambenih jedinica do 50 kvadrata, kakva smo imali samo u 2017. godini, više od 3.700, ne može da bude budućnost, ni na jednom polju, ni u jednoj oblasti.Nemojte, oblasti.Nemojte, molim vas da se hvalimo kako nam je država zbog toga šta se radi kod izvršenja, tj. prinudne naplate i kako se određeni sloj stanovništva bogati isključivo na nesreću onih najzaduženijih građana Srbije, da je to budućnost i modernizacija i da je to ono što Srbiji treba. Apsolutno smo protiv toga. Opet kažem, princip je da se o Predlogu zakona razgovara, posle možda ćete vi glasati za, možda će biti naši argumenti ubedljiviji od vaših. Kakav je tu problem?Što se tiče obećanja da ostavimo građanima Srbije, možda ste vi u pravu sa vaše tačke gledišta. Ne bi možda trebali da podsećamo građane na vaša obećanja od prethodnih izbora, zato što sada imaju nova obećanja. Sada su svežija obećanja. Šta će nam stara obećanja?Dakle,

Dobro, svako ima pravo na svoj politički stav, na svoje mišljenje.Što se tiče te čuvene fame oko sudskih izvršitelja, ja se slažem da kada su u pitanju oni paratroškovi koje su oni naplaćivali, što im je sada poslednjom uredbom Ministarstva pravde to svedeno na neku razumnu meru i onemogućena naplata tih izvršnih paratroškova, ali ja jedno pitanje moram da postavim svakom pravniku – ako imate sud koji donese neko rešenje, neku presudu i tu istu presudu ne možete da izvršite, da li vi živite u pravnoj državi? Ja tvrdim da to nije pravna država.Idemo dalje, vi govorite tako kao da tamo neki pojedinac, koji eto ima neka javna ovlašćenja pa nešto on odlučuje i on sprovodi po svojoj volji i nikome ne odgovara za to. Pa čekajte, stanite, sudski izvršitelj izvršava nalog suda. On ne radi sam, sprovodi presudu suda. Sud je to odredio. Nije izvršitelj, nego sud. I to su isto sudovi određivali i ranije samo niko nije izvršavao.Ja se slažem i o tom humanom delu. Možemo da razgovaramo o tome, ali ne možemo da razgovaramo o tome da ako neko ima neko potraživanje koje nije javno, ograničeno je za javna potraživanja preko kog iznosa preko kog iznosa može tek da se proda neka nepokretnost, ali šta ćemo sa privatnim dugom? Šta ćemo sa decom kojoj jedan od roditelja ne sprovodi presudu i ne izdržava svoju decu, šta ćemo sa tim? Pa znate koliko takvih slučajeva je bilo po Srbiji? Pa ne možete da ih nađete, ne možete da ga pronađete u kojoj firmi radi, ne možete da mu pronađete koji mu je tekući račun. Pa njegovoj sopstvenoj deci neće da daje za alimentaciju. što ne gledamo i tu stranu?Hajde samo jednu, koja je jeftina politička, neko duguje neki novac pa mu je nešto oduzeto i ne kažem da nije bilo, možda i zloupotreba, ali o tome ima ko treba da vodi računa, ali ne možemo mi da zaustavimo ceo sistem zbog nekoliko zloupotreba. Za zloupotrebe se odgovara. Ne može sistem da ne funkcioniše zbog toga, jer imamo onda još veću štetu

Odlično što prepoznajemo u nastupu gospodina Arsića izvesnu dozu demokratičnosti kada on kaže - hajde da o tome razgovaramo. Zaista isto mislim da bi o tome trebali da razgovaramo i potpuno se slažem sa vama i očekujem da će gospodin Arsić sa svojim autoritetom, ako potpredsednik Narodne skupštine da utiče na to da vladajuća većina u Narodnoj skupštini odluči da je to pitanje o kome treba da se raspravlja, pa onda da iznesemo mi naše argumente, vi iznesete vaše argumente i posle toga, čiji argumenti budu ubedljiviji, da se u skladu sa tim glasa. To bi bilo normalno i prirodno. Svaka vam čast gospodine Arsiću, to podržavam.Vi ste rekli da se izvršava na osnovu odluke suda. To je tako, ali javni izvršitelji su sami sebi određivali troškove. Niko to nije kontrolisao. Kažete - možda ima zloupotreba, nažalost, kod pitanja javnih izvršitelja, izuzetak je kada se ne dešavaju zloupotrebe, a zloupotreba je pravilo.To smo videli i kod naplaćivanja za invalidska kolica. Da li shvatate koliko je to ludilo? To smo videli kada jedan izvršitelj zapleni stan, a posle toga na nekoj tajnoj licitaciji taj isti stan kupi sin od izvršitelja tj. potpredsednika Komore izvršitelja iz Kragujevca. O tome pišu novine i nikom ništa.Mi smo imali u javnosti još jednu temu, vrlo prisutnu, a to je Zakon o poreklu imovine, da će se to uskoro naći u Narodnoj skupštini. Odlično, ajmo prvo da stavimo tu grupu ljudi, dakle, njih 200 i nešto da vidimo kako su oni došli do svoje imovine, tj. novca koji imaju sada.Takođe, nikad mi nismo rekli da dug ne treba da se plati. Svako treba da plati ono što je dužan i svako treba da plati sa razumnom kamatom zato što su poverilac i dužnik u očima zakona isti, ali ne može da se tu pojavi treće lice koje će na na tome da enormno zaradi, nekad i mnogo puta više nego što je iznos osnovnog duga i ne mora da znači što je neko dužan, da treba zbog toga da bude i opljačkan. To je ono što treba da se spreči, to je ono na čemu smo radili i to je suština našeg predloga zakona.Još jednom vam se zahvaljujem

Ovako, ja sam ovde pre možda nekoliko meseci čitao spisak para izvršnih troškova koje su koristili privatni izvršitelji. i poznato, i ne koliko je meni poznato, nego koliko je Ministarstvo pravde reagovalo, ograničilo je ta njihova prava. Idemo dalje, bilo je oko te afere priče kada je jedan sudski izvršitelja kupio, odnosno oduzeo određenu nepokretnost, izvršio licitaciju u kojoj je učestvovao sin drugog izvršitelja mislim, koji je kupio tu nepokretnost. Evo, sada po zakonu to više nije moguće. Znači niko, ni članovi porodice, ne znam do kog stepena srodstva ne mogu da učestvuju na licitacijama.Još jedna stvar, pošto ste stalno protiv elektronskog poslovanja, protiv zakona koji se oslanja baš na elektronsko poslovanje, samo da kažem, da se ne bi nečija imovina prodavala u bescenje, ima poseban portal Ministarstva pravde gde se prodaje imovina koja je postupak izvršenja sudske presude.O tome pričam, ja kada neko živi u prošlosti, baš o tome. Znači, nemojte više, te probleme koji su građani imali rešili smo. Za svaku sledeću zloupotrebu ide se u zatvor. Ali, ne možemo sistem da zaustavimo da ne funkcioniše.

ali i to je stvar između dužnika i poverioca u najčešćem slučaju. Da li će nešto da on oprosti ili neće, itd? Ali, ne može sistem da se zaustavi da ne funkcioniše, da smišljamo rešenje, a da sa građanima dok mi ne smislimo rešenje, šta bude biće.

stvar je kamata i kamata je normalna i kamata treba da postoji, ali javni izvršitelj se ne naplaćuje iz kamate, nego se naplaćuje iz posebnih troškova koje on ima za izvršenje i to je ono što je nenormalno i to je ono što na kraju više puta se ispostavi, kao veći iznos nego što dug sa kamatom iznosi. To je ono što treba da se reši. Ne može princip efikasnosti, što više ima izvršenja nego što je ranije bilo, da bude važnije od zaštite prava, ljudskih prava svih građana Srbije, vladavine prava i ljudskog dostojanstva i da neko može da bude na pravdi boga, uz pratnju policije, opljačkan.Pazite nenormalnu situaciju. Javni izvršitelj vas nenajavljeno izbaci iz stana uz pratnju policije, vi ostanete za tren oka bez svega, a posle toga ste vi njemu dužni za tu uslugu što je on vas izbacio iz stana.Dakle, to je ono što je nenormalno i što treba da se promeni. Država umesto da se stara samo o efikasnosti, treba da joj to bude prioritet, a ne bežati od problema, kao što je to radila DS 2011. godine, kada nisu hteli da reformišu sudstvo u Srbiji i da proces izvršenja koji treba da bude u sastavu sudova, da zaposle više ljudi, da im vežu plate za učinke, ali da to bude garancija da oni ne mogu da budu opljačkani i ne može ništa da im bude oteto da bi se posle taj plen podelio među istim tim izvršiteljima, čast izuzecima. Dakle, to je ono što je nužno da se promeni što pre i veoma važna tema. Pogledajte i sami, uradite kao što smo i mi, pogledajte šta građani u Srbiji misle o tim izvršiteljima i kakva su njihova iskustva, da li je pljačka izuzetak nekažnjena ili je pljačka postala pravilo.

da se ti zaposleni u sudu primaju zaradu na osnovu učinka u postupku izvršenja. E, sad samo postavljam jedno drugo pitanje – a ko će to da ih nagradi? Sud iz svojih sredstava za redovan rad ili će da bude naplaćeno kao troškovi za postupak izvršenja? Ja mislim da će ovo drugo.I nije šija nego vrat. Ne mogu da se složim da DS nije htela da izvrši reformu pravosuđa. Oni su hteli da izvrše reformu pravosuđa na svoj način kako njima odgovara, da potpuno kontrolišu i sudije i tužioce, da mogu da pljačkaju po Srbiji, da ih niko zbog toga krivično ne goni, da im niko zbog toga ne sudi. Oni su tu reformu pravili. Tako da, o tome isto možemo da pričamo.Ali, ja upravo nešto drugo sam rekao, skrenuta je pažnja državnim organima, nadležnim, zato da sudski izvršitelji naplaćuju neke troškove koji su suvišni. Reagovala je država, proverila te navode i utvrdila prave cene. Bilo je zloupotreba u vezi prodaje nekretnina, ne može više da se zloupotrebljava, nadzor vrši ministarstvo, ne komora nad prodajom imovine, komora se samo stara o zakonitosti, ali i takođe nadzor može da vrši Ministarstvo pravde. Znači, postignut je jedan, zaokružen je jedan proces koji se vodi od početka tužbe do izvršenja sudske presude. Ali, ja kažem, mnogo veća šteta je ne izvršavati svoje sudske presude. To znači da država ne postoji, da država ne funkcioniše i da svako može da radi šta hoće.To smo imali do 2012. godine zato su se bogatili i Đilas, i Pajtić, i Šolak, i Mišković i svi ostali. Bilo je potpuno odsustvo države. Svaki naš građanin pozdraviće težnju države da na prvo mesto on oseća pravnu sigurnost od svoje države,

Hvala, gospodine Marinkoviću.Ukoliko dilema postoji oko sudskih izvršitelja, vi biste možda trebali da pročitate naš predlog zakona, jeste da treba da se veže za učinak i da se iz toga i to naplati, ali to ne može da bude nenormalna cifra.Mi smo čuli od gospođe Kuburović da za 2019. godinu su više, u prvih šest meseci, od milijardu dinara na ime poreza na dodatu vrednost, izvršitelji uplatili u budžet Srbije. Dakle, njihov je promet bio pet milijardi dinara. Da li vi smatrate da je normalno da u računici za godinu dana svaki izvršitelj zaradi u proseku 340 hiljada evra? Čak i da je to sve normalno, čak i da nema kršenja zakona, da nema nepoštovanja prava, da nema pljačke, zašto bi se država Srbija u ime privatnog lica odrekla tog novca, da je sad to sve normalno? Dakle, odrekla se tog novca zbog 20% PDV.Treba da bude država efikasnija i treba da se vrati poverenje u sud, a ne ukoliko neki problem ne može da se reši, najlakše je da se to da privatniku. Jeste tačno, nešto je smanjeno kozmetički, marketinški, ali šta ćemo za ovih osam godina pre tog smanjivanja? Šta ćemo sa tim zloupotrebama? Samo u 2017. godini 3.700 stambenih jedinica. Šta ćemo sa tim? To sve uz pratnju policije u zaštitu države i uz pohvale od ministra pravde.Mi smatramo da to nije normalna situacija u Srbiji i da to što hitnije treba da se promeni. Zato smo izašli sa ovim predlogom zakona, a nailazimo na argumente koji ne stoje i pogotovo na komentare narodnih poslanika koji se nisu upustili u naš predlog zakona i nisu ga čitali, ali kažem opet, mislim da ćemo tu grešku vrlo brzo da ispravimo, zamolićemo Gordanu Čomić da u naše ime takav predlog zakona podnese. Hvala. Hvala, kolega Šešelj.Nastavljamo dalje sa radom.Nemojte posle da kažete da nekad vi ne zatvorite krug replika.Hvala.Reč ima Ljiljana Malušić.Izvolite. Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, danas pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Predlagač, gospođa Katarina Rakić, koja na jedan vrlo reprezentativan način predstavila ovo i ja zaista nemam šta tu da dodam, gospodin Matić takođe.Ali, zaista treba reći da 2012. godine kada smo došli na vlast, krenuli smo sa reformama, između ostalog bile su reforme koje se tiču obrazovanja, zdravstva, ali i katastra što je izuzetno važno za građane. Setimo se samo kako je to izgledalo do 2012. godine, zaista je taj katastar bio rak rana. Tu se toliko kralo, ću ja redom, krenuću od onog koji je najbogatiji, koji ima u profitu čisto 619 milina evra, ali zato u nekretninama ima 1.649 metara kvadratnih, a prijavio je da ima jedan stan u Beogradu, da ima polovni auto i da ima 70 hiljada ušteđevine.Pitam se ja odakle njemu čistog profita 619 miliona evra. Odakle mu 1.649 metara kvadratnih prostora u nekretninama po najekskluzivnijim lokacijama? To je ukupno 25 miliona samo u nekretninama. E, zato mi danas govorimo na ovaj način, jer hoćemo da sprečimo, između ostalog, pljačku, pljačku koja je bila enormnih razmera, i nije samo Đilasa, ali on je onako prepoznatljiv što se nekretnina tiče.Umesto da objasni zašto je oteo 6,5 ari, samo, idemo taksativno, ali neću baš da oduzimam mnogo vremena svojim dragim poslanicima, bar onoliko koliko mogu, 6,5 ari na Senjaku, gde je podigao vilu, on je pričao o tujama, to je znate, ono kao da se ne vidi da postoji ta vila od 260 kvadrata, pa su bitne tuje, nikada nije odgovorio odakle mu to, kako to, a znamo kako to. U sprezi sa tadašnjim direktorima, u sprezi sa tadašnjim ljudima iz iz katastra, ne svim, nekim koji možda i danas rade. Zato lepo kaže gospođa – dajte da vidimo ko ne radi svoj posao, pa krivične prijave da pljušte, pa će MUP da odradi svoj posao, pa će dati tužilaštvu, pa neka ljudi idu u zatvor, a ne možemo samo da pričamo o tome kako ništa ne valja, niko ne ide u zatvor, pa krivične prijave pa će da idu u zatvor.Ovaj dotični, koji se nakrao ne zna se kako i koliko, Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, uvek je odbijao da kaže odakle mu ta vila od 260 kvadrata na Senjaku, 6,5 ari, i kako je on mogao to da legalizuje. Umesto da pruži odgovore na društvenim mrežama, samo je iznosio neistine, laži, naravno. Čovek je oteo zemljište. Đilas je, da podsetimo, napravio tu vilu na Senjaku od 250 kvadrata, ali nije to dovoljno, kakve tuje. Dakle, 650 kvadratnih metara je okućnica. Došli ljudi, kažu – moraš da srušiš i kuću i to, a preko noći taj isti legalizovao. E, to mi istražujemo, e to smo mi odradili i predali tužilaštvu, a šta će biti, pa videćemo. Bili su drugi zakoni. Zato mi imamo, doneli smo zakon 2018. godine, sad imamo predlagača zakona, izmene i dopune, zbog pljačke, zbog ovakvih koji kradu pa milosti nemaju. Idemo dalje, nije on jedini. Ovo je tek početak.Kako su tajkuni i sumnjivi biznismeni kupovali državnu i zadružnu zemlju, država je ostala bez više stotina hektara plodnih oranica. Znate koliko je to u parama? Milijardu evra. Milijardu evra. Pa znate šta je milijardu evra? Pa to je koridor gotov, Moravski koridor, milijardu evra. Od toga smo mogli da napravimo stotine škola, bolnice, vrtiće za decu. A šta su oni radili? Lepo se dogovore, sednu pre 2012. godine, tu je moj direktor, ti Đilas, Mišković i ostali imate pare, uzmemo nekog iz katastra i nama lepo. Kako je nama bez milijardu evra? Super. E, zato nam i jeste dug 26 milijardi, kad oni kažu 14,5, pa nije, nego lažu. A gde su preduzeća, grad milijardu i 200, gde su ovi lopovi? Pa, tu su. Eto, mi nemamo milijardu evra. Bio bi gotov Moravski koridor. Milijardu evra. Pa, to je za 500.000 ljudi, ljudi bi uživali.E sad, mora to, ovakva je država kakva jeste, na čelu sa gospodinom Vučićem i Vladom, odvojila iz budžeta 760 miliona, pa ćemo još dodati iz kredita, napravićemo mi boljitak za Republiku Srbiju, za sve građane Republike Srbije, to nam je cilj, a ne lopovi, kriminalci.Idemo dalje, pljačka najplodnijih vojvođanskih oranica, prema dokazima kojima raspolaže Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije, rade ljudi, ali kad dođe do tužilaštva, to ili negde skrene ili nešto. Reče neko – mi ne radimo ništa, mi se ne borimo protiv korupcije i kriminala. Pa to nije tačno. Samo prošle godine, odnosno od 2018. do 2019. 2019. godine doneli smo 500 presuda, ima tu i funkcionera, ali smo doneli, borimo se. Tako se radi, tako radi odgovorna vlast.A šta su radili ovi? Ključnu ulogu u ovom beskrupuloznom otimanju državnog dobra odigrali su direktori pojedinih preduzeća, kriminalci, ovi ljudi, poneki, ima divnih časnih ljudi i njih je uglavnom 97%, 98%, ali ima i ljudi koji se prodaju, iz katastra, opustošili zemlju. Uprava kriminalističke policije, ali i tužilaštva podneli su dokumente gde se navode i primeri iz opštine Odžaci gde su država i pojedinci pokradeni. Reč je o četiri zemljoradničke zadruge „Agrolika“ iz Bačkog Gračaca, „Poljokop“ iz Lalića, „Agro Dunav“ iz Karavukova, „Jedinstvo“ iz Odžaka itd. Ima ovde lopovluka do 2012. godine. Radi država svoj posao, sigurna sam da ćemo upravo izmenama i dopunama ovakvog zakona

smo tvrdnju da je za nekoliko stotina hektara opljačkana ova zemlja za milijardu evra. Podelite nekoliko stotina hektara, čak i 900, sa milijardu evra, pa vidite koji je to iznos. Ne ulazeći u to i ne smatrajući da ničiju prijavu ne treba omalovažavati, ja vas pitam – koliko je opljačkana ova zemlja, kada je 17.000 hektara najuređenijeg zemljišnog kompleksa u Evropi, ne u Srbiji, u gradskom području prodato za 105 miliona evra, odnosno po ceni od 4.600 evra, i to jednom jedinom ponuđaču, i to na otvaranju ponuda nije saopštena cena koliko je ponuđač ponudio, nego tek posle tri dana. Ja mislim da biste morali o tome da vodite računa. Hvala vam na pažnji. **Vladimir Marinković** ste i vi na neki način govorili, i to ne u skladu sa Poslovnikom, znate i sami da ste to malo zloupotrebili da faktički replicirate koleginici Malušić. Kolega Marko mi je to sugerisao ovde ali ja sam vas opet pustio, zbog nekih demokratskih kapaciteta našeg parlamenta, da završite vaš govor.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Želite. Hvala vam.Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o nekom predlogu, prvo moramo da znamo, naravno, koji su razlozi za donošenje konkretnog zakona, a onda i koji će biti benefiti za građane. Kada govorimo o konkretnom predlogu, pre svega ubrzaće se dostava, što znači da će rešenja biti brže i lakše dostupna strankama i očekuje se veći stepen pravne sigurnosti. Postupak upisa u katastar nepokretnosti će se ubrzati, što će uštedeti strankama vreme, ali i smanjiti troškove u nekim postupcima.U dosadašnjoj praksi uočeni su problemi koji se odnose na dostavu akata u postupku upisa u katastar jer su se primenjivale odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, što na kraju podrazumeva da stranka ode u službu po rešenje ukoliko joj pismeno nije uručeno na adresu. Cilj je da se smanje gužve, da stranke više ne moraju da odlaze više puta u službu za katastar nepokretnosti, u zavisnosti od toga da li se pismeno vratilo iz pošte ili ne. Dakle, neophodno je jednostavnije uručenje pismena, objavljivanje rešenja na sajtu zavoda i veća kontrola samog postupka dostavljanja.Ono što treba pomenuti jeste da će usvajanje ovog predloga poboljšati u krajnjoj liniji i poziciju Srbije na Duing biznis listi Svetske banke. Prema izveštaju koji stoji na sajtu Svetske banke, Srbija je svrstana u 42 svetske ekonomije koje su za 2018, odnosno 2019. godinu sprovele reforme u tri ili više od

zemalja.Poslanici SNS će podržati ovaj predlog, kao što smo podržali i sve druge predloge koji su imali za cilj modernizaciju naše zemlje, povećanje efikasnosti u radnu javne uprave, smanjenje birokratije, u smislu lakše komunikacije sa građanima i zadovoljenja njihovih potreba i ostvarivanja njihovih prava.Umesto potrebama građana, oni koji su bili na vlasti do 2012. godine bavili su se sobom i ličnim bogaćenjem, kako ko, u zavisnosti od njihovih ličnih interesa, umesto da vode računa o interesima države i građana.I ili emisiju, pomenuću i to, koju smo imali prilike da vidimo, smislili su verovatno isti ti ljudi, oni koji sad ne smeju na izbore a, tobože, nisu zadovoljni uslovima. U višečasovnom filmu možemo da vidimo čistu i veliku mržnju uperenu prema Aleksandru Vučiću, možemo da vidimo mnogo iskrivljenih i netačnih informacija koje za cilj imaju jedino diskreditovanje Aleksandra Vučića kao političara, ali i kao čoveka. Oni insistiraju na tome da je Aleksandar Vučić terao Srbe da ratuju sa drugim narodima. Oni insistiraju na tome da su Srbi krivi za sve što se devedesetih godina dogodilo. Najodvratnije laži stavili su na teret srpskog naroda. Oni su spremni da kažu da su Srbi izvršili genocid u Srebrenici. Oni su spremni da kažu da su Srbi bili okupatori u Glini, gde je Aleksandar Vučić držao govor.Iznosim navode iz tog filma „Vladalac“, koji je usmeren ne samo protiv Aleksandra Vučića, već i protiv celog srpskog naroda. Pokazali su da njihova mržnja nema granice, da im ni država nije sveta, ni srpski narod, baš kao što su pre nekoliko dana pokazali da im ni deca nisu sveta kada su uputili najgore bljuvotine ćerki Aleksandra Vučića. To je ta prljava kampanja Dragana Đilasa i njegovih medija, Boška Obradovića i njegovih saradnika, Saveza za Srbiju koji bojkotuje izbore ali ne i svakodnevne napade na

26. aprila, reći će im tada građani Srbije da im je kampanja bojkota propala, da su laži i obmane propale, da nisu urodile plodom. Mi želimo da nas vodi Aleksandar Vučić i SNS. Taj dan ja čekam, pa da ih ispratimo u još jednu šetnju po gradu, jer od ulice za bolje i nisu. Hvala.

Zahvaljujem.Ovde je u današnjoj raspravi bilo dilema oko upravnog postupka u Republičkom geodetskom zavodu. Mislim da je tu bilo i nerazumevanja i zbog upravnog postupka i zbog određenog broja nerešenih predmeta.Ja ću prvo reći, što se tiče upravnog postupka – zakon je jasno rešio da postoji dvostepenost upravnog postupka i to prvi stepen rešava Služba, drugi stepen rešava Zavod i tu je potpuno jasno.Drugo, jasno.Drugo, osnov za upis u Katastar nepokretnosti ili Katastar vodova je rešenje nadležne službe, a osnov za donošenje rešenja nadležne službe je dokumentacija propisana zakonom. Znači, upravni postupak ima svoj redosled i tu ne može da postoji nikakva greška, tu može samo da postoji nepoznavanje.Sledeće, ograničen je upravni postupak, dok nije ograničen upravni postupak da u drugom stepenu, posle druge žalbe, drugostepeni organ je dužan da odluči, meritorno odluči. Do sada su bile prakse da se žale u nedogled i to ide ciklično, kružno, kružno i sve do večnosti. Međutim, sad to nije moguće.Znači, upravni postupak, kako sada stoji zakonska forma, da je jednostavno to rešivo u jednom kratkom vremenskom periodu. Broj nerešenih predmeta koji stoji iz ranijeg perioda, jednostavno on se rešava, ali tekući predmeti, tekući priliv i rešavanje tekućih predmeta je praktično ažuran. Znači, u datom momentu, ja ne znam u ovom momentu koji je to broj predmeta i za koliko će to vremena biti rešeno, ali će sigurno biti rešeno u relativno kratkom roku.Ja sam ovde čuo nešto što mi ne deluje kao nešto što je prihvatljivo. Kaže da su iz da su iz katastara izlazili podaci da su određene kladionice od škola udaljene i da je tu… praktično nije dat pravi podatak. Verujte mi, niko u Službi za katastar i geodeti nikad neće slagati u tom podatku. Jedino ako nije tačno procenjeno šta je to udaljenost, definicija udaljenosti, da li je to da se ide ulicom, da li se ide vazdušnom linijom itd. Verujte, ja ne verujem u taj podatak, ako je to tako onda je to za svaku osudu.Prodaja jedne nepokretnosti na više vlasnika. To je nekad moglo da se radi, sad je to isključeno, sad to više ne može da se uradi. Jednostavno, notar proverava sve podatke i uzima kao startne podatke one podatke iz katastra, ima evidenciju svega toga i praktično nije moguće danas da se jedna nepokretnost proda na više mesta, a nekad je to moglo.Ovde

odnosno prigovor na direktora RGZ. Ja nemam takve podatke, a ukoliko neko ima podatke da je negde nešto pogrešio, apsolutno nek ih iznese i nek svako snosi posledice za tako nešto.

što je isto jako bitno, to je kolega Sreto Perić govorio, mreža katastara, mislim da je to jako bitno i govori se ovde o novoj sistematizaciji, o bojazni da će pojedine službe ostati bez katastara ili bez radnika koji rade u službama za katastar nepokretnosti. neće do toga doći. Naravno, da je dobro da i u maloj opštini i u srednjoj, i u gradovima i tako dalje, imamo katastre. Još uvek nismo mi u toj fazi da jednostavno stranka potpuno razume sve šta se radi u katastru i u svakom slučaju treba joj neko da se informiše i dođe do određenog podatka od radnika koji rade u službama za katastar nepokretnosti.Ono što želim još da kažem, to je nekako zapostavljeno, mada su oni deo tog posla, a to su privatne geodetske radnje. Privatne geodetske radnje dosta toga rade za potrebe stranaka, ali ti podaci u jednom momentu postaju podaci RGZ, odnosno službi, tako da

što sam ja govorio u današnjem prepodnevom delu, a to je da, i mi sami moramo da tu našu nepokretnu imovinu, ona traži našu brigu, da se brinemo o njoj, da zajedno sa državom i mi donesemo taj pravni okvir, da to sve dobro funkcioniše,

Zahvaljujem predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što bi prešao na ono što je na dnevnom redu želeo bih vama gospodine predsedavajući da se izvinim u svoje lično ime, ali i građanima Srbije prvenstveno zbog garderobe. Smatram da nije pristojno da se narodni poslanik obraća u ovom visokom domu u džemperu, ali želim da kažem zašto je to tako.Naime, kao član Odbora za kontroli službi bezbednosti Narodne skupštine danas sam sa ostalim kolegama iz Odbora za kontrolu

je reč o onome što je na dnevnom redu danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i ono što želim da kažem, a mnoge moje kolege, odnosno prethodni govornici su u svom izlaganju istakli one najvažnije elemente koje izmene zakona donose.Predsedavajući uvek kada donosimo neki zakon moramo imati u vidu kakvu korist od tih zakona imaju građani Srbije. Jako je važno da građani čuju koje će benefite imati usvajanjem ovog zakona, zato što manje-više ovo je oblast koja zanima gotovo sve građane Srbije. Svako u nekom trenutku ima potrebu da se obrati katastru, da izvrši upis u katastar nepokretnosti itd, a u vezi sa sa onim što je danas na dnevnom redu.Tri su ključne stvari koje se menjaju ovi zakonom. Istovremeno tri su ključne stvari od kojih će građani imati konkretan benefit. Razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći. Na ovaj način otklanjamo nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, a koji je donesen 2018. godine preciziranjem pojedinih odredaba, poboljšavanjem postojećih rešenja u zakonu i normativnim uređenjem odnosa koji do sada nisu bili na najbolji mogući način uređeni.Takođe, postupak dostave uređuje se tako da se ubrzava dostava, poboljšava dostupnost rešenja strankama i poveća pravna sigurnost u vezi sa konačnošću upisa.

nekih zabeležbi. Još jedna stvar koju bi istakao, to je da pojedine odredbe ovog zakona usklađuju se sa drugim zakonima koji su od značaja za delatnost Republičkog geodetskog zavoda. Tu prvenstveno mislimo

Veroljub Matić su već u svom obrazloženju i izlaganju istakli dodatne razloge zbog kojih mislimo da treba usvojiti predloženi zakon. Ja, tu ne bih imao naročito šta da dodam.Ono na šta bi se osvrnuo u ovo malo vremena koliko je ostalo za raspravu, a to je na političku situaciju u Srbiji u kojoj dominira jedna histerična kampanja jedne televizije N1 i svi građani Srbije imaju prilike da vide i juče i prekjuče kako to izgleda u praksi, kakva je to demokratija za koju se zalaže N1 kada u nekom montiranom filmu propagandnom dovedu deset istomišljenika, deset ljudi koji su poznati široj javnosti samo po tome što snažno i jako mrze Aleksandra Vučića i ponose se time. Dakle, oni ne kriju da su mrzitelji Aleksandra Vučića, oni ne propuste ni jednu priliku da pljunu i da sve najgore kažu o Aleksandru Vučiću.E, onda ih N1 okupi na jednom mestu, napravi neko, kako sam i rekao juče, propagandno smeće u tom smislu i onda to pušta na svojoj televiziji. I, ne daj bože da neko u Srbiji kaže – ljudi ovo nije korektno, ljudi ovo nije demokratija, ovo nije dijalog, ovo nije razmena mišljenja. Odmah taj neko postaje, hajde da ne upotrebljavam neke kvalifikacije. Dakle, juče je bio nastavak, kako oni kažu dokumentarnog filma „Vladalac“. Juče smo po ko zna koji put ponovo od iste te ekipe mrzitelja Aleksandra Vučića čuli sve one uvrede na njegov račun i nikome ništa.Sve to ne bi bio toliki problem da oni uz tu kampanju konstantno ne alarmiraju javnost kako je na delu tobože neko gušenje medijskih sloboda, kako je na delu nekakav medijski mrak, kako je na delu nekakva cenzura.Ja sada postavljam pitanje, a kakva je to cenzura? Zaista, kakva je to cenzura kada svako može, ama baš šta god mu padne na pamet da izađe na N1 i sve najgore da kaže i o Aleksandru Vučiću i o članovima Vlade i o funkcionerima SNS i ni dlaka sa glave mu ne fali zbog toga, niko ni na koji način nije sankcionisan zbog toga, niko ni na koji način nije kažnjen. Kakva je to onda cenzura, u kakvoj to onda cenzuri mi danas živimo?Dakle, to je jedno licemerje par ekselans, a ono što daje jedan poseban pečat toj celoj priči, toj celoj kampanji, to je zapravo jedna nepatvorena mržnja i prema srpskom narodu koja se oseti na svakom koraku kada je reč o Televiziji N1 i tim ostalim njihovim prijateljima i istomišljenicima.Oni su u tom jučerašnjem filmu, zamislite, usudili se da kažu kako je u Srebrenici izvršen neki genocid.

kažu okupirano Sarajevo, a ja pitam, od koga okupirano Sarajevo, Grbavica, itd?Dakle, imamo posla sa ljudima koji mrze i preziru sopstveni narod. Zašto? Zato što ne mogu da se pomire sa činjenicom da taj srpski narod u najvećem broju podržava politiku Aleksandra Vučića … (aplauz) i zato su počeli sa jednom rečenicom koja glasi – Vučić je lice Srbije.Ja ću danas reći – da, Vučić jeste lice Srbije i zato ga Srbi vole i glasaju za njega i nastaviće da glasaju za njega.Zahvaljujem.

teško je meni sada govoriti o ovim izmenama i dopunama zakona posle uvodničarke, naše koleginice Katarine Rakić i predstavnika naše grupe Veroljuba Matića i ostalih uvaženih narodnih poslanika u ovom visokom domu, ali mi dozvolite da kažem, da podvučem nekoliko rečenica.Zakon ima za cilj da se otklone određene poteškoće koje su se javile u primeni zakona, pa će se ovim izmenama i dopunama povećati efikasnost, ažurnost katastra, odnosno upisa u katastar nepokretnosti i to je ono osnovno zbog čega su izmene i dopune ovog zakona danas na dnevnom redu, o čemu je uvažena Katarina Rakića na početku današnje sednice obrazlagala to vrlo konkretno i opširno.Ovde se radi o tri izmene i dopune, ajde da kažemo tri grupe. Prvo, ubrzaće se dostava rešenja od strane katastra, zatim, ubrzaće se upis u katastar nepokretnosti i treće, uskladiće se ovaj zakon sa ostalim zakonima, u prvom redu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim zakonima.Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, meni je zaista žao što danas u ovom visokom domu nema ovih iz SZS, a ne samo njih, nego i drugih narodnih poslanika, onog dela koji ne dolazi, a ne bojkotuje, njihovih kolega, u prvom redu gospodina Đurića, i dve tri ove gospođe, uvažene narodne poslanice, nema ih danas.Ono što je vrlo bitno, oni bojkotuju Skupštinu, ali oni stalno i vrlo neuspešno pokušavaju da se vrate u politički život Srbije. To vi poštovani građani Srbije vidite svaki dan. Evo ih, svaki dan sklapaju razno-razne neprirodne saveze, bez programa, bez ideja koje bi išle u korist boljeg života, vas, poštovani građani Republike Srbije.Oni svakodnevno samo iskazuju neviđenu mržnju prema predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, njegovim saradnicima, uvaženim narodnim poslanicima i Vladi Republike Srbije, izmišljajući najprizemnije laži svake vrste, blateći i svaki uspeh koji građani odnosno ova zemlja postiže. Oni naprosto, videli ste, poštovani građani, juče smo o tome govorili, sprovode destrukciju u ovoj državi.Svaki uspeh ne da kritikuju nego su protiv svakog uspeha, i predsednika države i Vlade i Skupštine i građana Republike Srbije.Jeste li videli laži i obmane onom njihovom filmu o kojem je uvaženi narodni poslanik Aleksandar Marković malo pre govorio? Sinoć je bio nastavak toga filma. Evo, javila se u tom filmu, verovali ili ne, doktor Branka Prpa. Pa, znate li vi, poštovani građani, ko je Branka Prpa? Ta bestidnica optužuje predsednika države Aleksandra Vučića za ono što on nikada nikome ne bi učinio, sinoć u onom filmu. To je ta Branka Prpa koja je uništila kao direktor Arhiva Beograda svu dokumentaciju o navodnom ubistvu Predraga Gojkovića u stanu Saše Jankovića zvanog "Saleta prangije" 1993. 1993. godine, o kojem sam ja nekoliko puta u ovom visokom domu postavljao poslaničko pitanje i dobio odgovor da je ona 14. 6. 2004. godine

To je skandal što je učinila sa ovom dokumentacijom, neviđenih razmera.Poštovani građani, samo da znate da izbor u upravni odbor neke radne organizacije, nekog preduzeća, je dokumentacija trajne vrednosti. A ona je komisijski uništila ovo navodno ubistvo. Tužilaštvo me o tome obavestilo, na poslaničko pitanje koje sam postavio u ovom visokom domu, da je Arhiv Beograda, na čijem je čelu ona bila, to uništila.Za

trebalo bi videti koja je njena uloga u tome, uloga Branke Prpe u tome za šta ona optužuje druge.Evo, javlja se svakodnevno kroz N1 CIA i novinar Stupar, koji često iznosi bljuvotine i laži o vladajućoj stranci, predsedniku države, Vladi, Narodnoj skupštini Republike Srbije, nazivajući je na N1

Mogao je to reći za nas, ali ne može za ovaj visoki dom, ovo je najveća državna ustanova. Sram neka ga bude, ako uopšte ima srama i stida.Šta reći o drugim pojedincima koji su se pojavljivali u ovim filmovima? Samo da još jednom podvučem. Tu je i gospodin Siniša Kovačević. Taj bestidnik

završen citat.Znate, poštovani građani, šta vam je poručio? Mi koji smo glasali za Aleksandra Vučića, poručio je da smo glupi, a oni su, on i njegovi pojedinci, da su oni elita u ovoj državi.Dalje, 5. 12. 2017. godine rekao je, citiram, "ne zna da li je Ratko Mladić kriv za genocid", završen citat. To je književnik? Taj piše drame? Pa, neka pročita literaturu o genocidu, sve će mu biti jasno. Ali, nije ni čudo, uvaženi potpredsedniče Marinkoviću, što to on izgovara. On je, čini mi se, zamenik predsednika stranke Vuka Jeremića, člana međunarodne grupe bandita i lopova, a ne smeta ga što je opljačkao pojedine zemlje u svetu njegov predsednik! Verovatno se ovajdio zajedno sa njim, pa zato iznosi ove bljuvotine kraju, 6. 11. 2019. godine je rekao nama, naprednjacima, citiram, "Ja ću da bijem i predsednika Republike, više nemam nedoumice. Mi treba da bijemo na svaki način, na svaki način", ponavlja "na svaki način", završen citat. To može da izrekne samo neko ko je ispičutura, ko je pijanica. Normalan čovek ne može to da izreče.A ovo da je lepši i pametniji, ja preporučujem gospodinu psihijatru Rančiću da se on pozabavi malo sa njim.Nadalje, tu je i Danica Vučenić, koja zamera, gle čuda, predsedniku države u filmu što se za vreme bombardovanja naše zemlje i za vreme rata stavio na stranu naroda i otadžbine. To je jedna od najvažnijih njegovih moralnih vrednosti. Jer, odnos prema otadžbini je kamen kušnje čovekove moralnosti.Ja ću citirati za sve njih, da da ih dalje ne navodim, uvaženog profesora dr Emila Vlajkija, koji je napisao izuzetnu knjigu o demonizaciji Srba 2002. godine: "Jedan deo "Jedan deo naučnika, novinara, univerzitetskih profesora, sociologa, psihologa, filozofa i umetnika vrše apologiju zapada, kako bi dokazali da su SAD i NATO u pravu

pa ste se za šaku dolara takmičili i danas se takmičite u satanizaciji vlastite države, vlastitog naroda i svoga, nadam se, predsednika.Uvaženi poštovani građani Republike Srbije, oni to rade preko N1 CIA u jednoj rečenici, da kažemo, to je neregistrovana politička stranka laži, obmana i izmišljotina koja svakodnevno, non-stop satanizuje predsednika Republike države, njegovu porodicu, Vladu Republike Srbije, pojedine narodne poslanike i vas, što je najvažnije, poštovani građani Republike Srbije.Znate

što je na čelo države Aleksadar Vučić koji je iz pepela podigao sva velika preduzeća koja su za vreme njihove vlasti bili gubitaši, a sada posluju pozitivno. Navešću samo nekoliko: RTB Bor ima danas preko 40% veću proizvodnju, „Er Srbija“ postala je najbolja kompanija u regionu, „Železara Smederevo“ iznikla

rehabilitovali i izgradili 320 mostova, započeli, završili i obnovili 360 škola, domova zdravlja u 130 gradova, sinoć navodite i sprdate se što predsednik države obilazi svaku školu

isteran iz Vojske Srbije, formirao je neku političku stranku. Zamislite šta je izjavio za Vojsku Srbije i Ministarstvo. Citiram: „Stanje u Ministarstvu i Vojsci Srbije moglo bi se najkraće opisati samovlašće, bezakonje, korupcija, demagogija i beznađe“, završen citat.Takve reči, poštovani građani, crne reči o našoj vojsci nisu izrekli najveći neprijatelji naše zemlje čak i za vreme Drugog svetskog rata. To je taj koji je prekjuče bio na onoj televiziji i satanizuje ne samo vojsku, nego i građane i državu.Samo im je još falio sinoć u filmu, a možda se pojavi, reditelj Goran Marković, koji je 4.7.2019. „Vučić je bio i ostao prostak. Rulja je njegovo prirodno okruženje“, završen citat. To je rekao bez srama i bez stida. On ga, inače, nema, jer to je čovek koji satanizuje srpski narod već 15 do 20 godina. O tome sam posebno govorio.Na kraju,

u raznorazne saveze. Što više izmišljate, lažete, obmanjujete o Aleksandru Vučiću, to ga građani više vole, dajete mu još veću snagu, da još snažnije, još bolje i još više modernizuje našu zemlju zbog budućnosti nas i naše dece.Za razliku od vas, Aleksandar Vučić, znam da ćete sada da ludujete kada izreknem ovu rečenicu, Aleksandar Vučić je veliki srpski reformator, veliki srpski državnik, a iznad svega, što mu nećete oprostiti, vi koje sam nabrajao, veliki srpski rodoljub i patriota koji nikada neće učiniti nešto loše za srpski narod i nacionalne manjine u našoj zemlji.U to ime, poštovani potpredsedniče, naravno da i ja, kao i uvažene kolege, podržaćemo izmene ovog zakona.